Добър ден, колеги! Моля да се регистрираме.

и организацията на Международната банка за икономическо сътрудничество, както и на Устава на тази банка и на Протокола за изменение на Споразумението за организацията и дейността на Международната банка за икономическо сътрудничество от 22 октомври 1963 г. (с измененията, внесени с протоколите от 18 декември 1970 г., 23 ноември 1977 г. и 18 декември 1990 г.) и на Устава на Международната банка за икономическо сътрудничество (с измененията, внесени с

от Комисията по взаимодействието с неправителствените организации и жалбите на гражданите е постъпил Доклад за дейността на Комисията за периода 1 юли – 31 декември 2018 г. Докладът е изпратен на народните представители на служебната им електронна поща и е на разположение в Библиотеката на Народното

Моля, режим на гласуване по така направената процедура.

както и на Устава на тази банка и на Протокола за изменение на Споразумението за организацията и дейността на Международната банка за икономическо сътрудничество от 22 октомври 1963 г. (с измененията, внесени с протоколите от 18 декември 1970 г., 23 ноември 1977 г. и 18 декември 1990 г.) и на Устава на Международната банка за икономическо сътрудничество (с измененията, внесени с протоколите от 18 декември 1970 г., 23 ноември 1977 г. и 18 декември 1990 г.),

Комисията по бюджет и финанси разгледа Законопроект за ратифициране на Протокола за изменение на Споразумението за многостранните разплащания в преводни рубли и организацията на Международната банка за икономическо сътрудничество, както и на Устава на тази банка и на Протокола за изменение на Споразумението за организацията и дейността на Международната банка за икономическо сътрудничество от 22 октомври 1963 г. (с измененията, внесени с протоколите от 18 декември 1970 г., 23 ноември 1977 г. и 18 декември 1990 г.) и на и на Устава на Международната банка за икономическо сътрудничество (с измененията, внесени с протоколите от 18 декември 1970 г., 23 ноември 1977 г. и 18 декември 1990 г.), № 802-02-27, внесен от Министерския съвет на 26 ноември 2018 г. Законопроектът беше представен от госпожа Маринела Петрова – заместник-министър на финансите. Международната банка за икономическо сътрудничество (МБИС) е основана през 1963 г. в Москва по силата на международно споразумение Споразумението за многостранните разплащания в преводни рубли и организацията на Международната банка за икономическо сътрудничество, с измененията, внесени с протоколи от 18 декември 1970 г., 23 ноември 1977 г. и 18 декември 1990 г., и България е със статут на страна учредителка. Уставният капитал на МБИС към момента е 400 млн. евро, а внесената част е 200 млн. евро. Участието на България в уставния капитал на МБИС е в размер 30,2 млн. евро, или 7,56 на сто от капитала на Банката, като внесената част е 15,121 млн. евро, или 7,56 на сто от внесения капитал. България е на четвърто място в МБИС по дялово участие във внесената част на уставния капитал. Останалите страни членки са Русия, Чехия, Полша, Румъния, Словакия, Монголия и Виетнам.

в които функционира Банката. Тази нова редакция на учредителните документи е предложена с Протокола за изменение на Споразумението за организацията и дейността на Международната банка за икономическо сътрудничество и на Устава на Международната банка за икономическо сътрудничество, като Протоколът е подписан от името на Република България на 25 ноември 2014 г. във Варшава в изпълнение на Решение по т. 30 от Протокол № 38 от заседанието на Министерския съвет на 25 септември 2013 г., наричан по-нататък „Протокола“. С Протокола, подписан на 25 ноември 2014 г., са направени следните промени в учредителните документи на международната институция: наименованията на страните членки се привеждат в съответствие с актуалните към момента имена на тези страни, а предвид отказа от участие на Република Куба и на Унгария и излизането им от

След подписването на Протокола от 25 ноември 2014 г. е констатирано, че на оригиналния документ в резултат на техническа грешка присъства гриф „Конфиденциално“ и за това е инициирана процедура за премахването на грифа. Грифът е премахнат с Протокол за корекция на текста на Протокола за изменение на Споразумението за организацията и дейността на Международната банка за икономическо сътрудничество от 22 октомври 1963 г. (с измененията, внесени с протоколите от 18 декември 1970 г., 23 ноември 1977 г. и 18 декември 1990 г.) и на Устава на Международната банка за икономическо сътрудничество (с измененията, внесени с протоколите от 18 декември 1970 г., 23 ноември 1977 г. и 18 декември 1990 г.) и е подписан във Варшава на 25 ноември 2014 г. Протоколът ще влезе в сила, след като страните членки приключат процедурите съгласно националното си законодателство, от датата, на която последната от договарящите се страни предаде ратификационния ратификационния документ на депозитаря на настоящия Протокол – Министерството на външните работи на Руската федерация. Заедно с Протокола от 26 ноември 2014 г. в Народното събрание се внасят за ратификация и измененията в Споразумението и в Устава от 18 декември 1990 г. Налице са основанията по чл. 85, ал. 1,

След представяне и обсъждане на Законопроекта се проведе гласуване, което приключи при следните резултати: с 19 гласа „за“, без „против“ и „въздържал се“, Комисията по бюджет и финанси предлага на Народното събрание да подкрепи на първо гласуване Законопроект за ратифициране на Протокола за изменение на Споразумението за многостранните разплащания в преводни рубли и организацията на Международната банка за икономическо сътрудничество, както и на Устава на тази банка и на Протокола за изменение на Споразумението за организацията и дейността на Международната банка за икономическо сътрудничество от 22 октомври 1963 г. (с измененията, внесени с протоколите от 18 декември 1970 г., 23 ноември 1977 г. и 18 декември 1990 г.) и на Устава на Международната банка за икономическо сътрудничество (с измененията, внесени с протоколите от 18 декември 1970 г., 23 ноември 1977 г. и

Преминаваме към разисквания. Имате думата, уважаеми колеги, по разглеждания законопроект.

Законопроектът е приет. Процедура.

„Закон за ратифициране на Протокола за изменение на Споразумението за многостранните разплащания в преводни рубли и организацията на Международната банка за икономическо сътрудничество, както и на Устава на тази банка и на Протокола за изменение на Споразумението за организацията и дейността на Международната банка за икономическо сътрудничество от 22 октомври 1963 г. (с измененията, внесени с протоколите от 18 декември 1970 г., 23 ноември 1977 г. и 18 декември 1990 г.) и на Устава на Международната банка за икономическо сътрудничество (с измененията, внесени с протоколите от 18 декември 1970 г., 23 ноември 1977 г. и 18 декември 1990 г.)“

както и на Устава на тази банка, съставен на 18 декември 1990 г. в Москва. Чл. 2. Ратифицира Протокола за изменение на Споразумението за организацията и дейността на Международната банка за икономическо сътрудничество от 22 октомври (с измененията, внесени с протоколите от 18 декември 1970 г., 23 ноември 1977 г. и 18 декември 1990 г.) и на Устава на Международната банка за икономическо сътрудничество (с измененията, внесени с протоколите от 18 декември 1970 г.,

постъпило е питане от народния представител Таня Петрова към Красимир Вълчев – министър на образованието и науката, относно вижданията на Министерството на образованието и науката за бъдещето на езиковите гимназии. Следва да се отговори в пленарното заседание на 1 февруари 2019 г.

Уважаеми господин Председател, уважаеми колеги! От името на парламентарната група на Политическа партия ГЕРБ ще Ви представя декларация по повод Международния ден за възпоменание на Холокоста – 27 януари. Почти 80 години след началото на един от най-мрачните и потресаващи периоди в световната история – геноцидът, извършен от нацисткия режим над еврейския народ, това престъпление срещу човечеството, коствало над шест милиона човешки живота, продължава да буди у нас въпроси как омразата намери своя израз в желанието да бъдат безмилостно преследвани и избивани невинни жени, мъже и деца. С избухването на Втората световна война Европа забравя своя културен и цивилизационен принос за световната история и погълната от ужасите на глобалния конфликт става сцена на безмилостна жестокост като Холокоста. Хитлеристкият режим изпраща на смърт милиони, воден от своята ненавист, нетърпимост и незачитане на различията – расови, етнически, религиозни, а въпросът остава как се стигна дотук и как да не се допуска повторение на тази най-мрачна част от по-новата история. Макар формално съюзник на хитлеристка Германия през 1943 г., България не позволява над 48 хиляди свои граждани евреи да бъдат изпратени в концентрационните лагери. Натискът на нацистите не се оказва достатъчен, за да пречупи духа на българския народ и да преодолее неговата толерантност. Група народни представители от Двайсет и петото обикновено народно събрание, начело с подпредседателя Димитър Пешев, Българската православна църква, видни общественици и представители на културните среди, се противопоставят решително и осуетяват масовата депортация на десетки хиляди български граждани евреи в лагерите на смъртта. Исторически момент, който и до днес – 76 години по-късно, отрежда на страната ни място между праведниците сред народите, сред онези, които имат моралното право да бъдат нравствен пример за целия свят. България дава недвусмислен пример по толерантност и уважение към човешката личност, независимо от нейната религиозна и етническа принадлежност. В условията обаче на глобални предизвикателства като крайния популизъм и опитите за извличане на всевъзможни политически дивиденти поставят под съмнение демокрацията и нейните достижения и ние като народни представители трябва да бъдем непримирими пред всеки опит да бъдат потъпквани основни човешки свободи. С тревога отбелязваме, че примери на действие, базирани на омраза, не липсват в нашето съвремие. Свидетели сме на вандалски прояви и посегателства върху паметници и религиозни храмове. Притеснение буди и скорошното поругаване срещу Софийската синагога. Тук е мястото да се отбележи, че българските институции, в сътрудничество и с неправителствения, и с гражданския сектор, реагират на всеки сигнал и информация за извършено престъпление от подобен характер. Именно тези действия демонстрират решимост за формиране на мерки, които, от една страна, да създадат условия за наказване на виновните, но също така и да предложат превенция. Образованието, което е основен приоритет на правителството, е ключов елемент в усилията младите хора да изучават и помнят последствията, до които са довели тоталитарните режими фашизъм, комунизъм и нацизъм. Днес България, чрез своите политически и обществени представители, демонстрира решимостта на всеки от нас като народ да се борим с всяка проява на езика на омразата – с антисемитизма, расизма и ксенофобията. Страната ни бе сред първите пет, които официално приеха международната дефиниция за антисемитизъм и назначиха национален координатор за борба с антисемитизма и езика на омразата през 2017 г. Трайната ангажираност на министър председателя Бойко Борисов и българската дипломация доведоха до това страната ни да намери своето заслужено място на пълноправен член на Международния алианс за възпоменание на Холокоста. Членство, което в още по-голяма степен задължава страната ни да бъде активна част от общността, която поставя на международния дневен ред нуждата от предприемане на навременни, адекватни мерки за осигуряване на среда, освободена от престъпления по расови, етнически и религиозни подбуди. Изминалата 2018 г. бе отбелязана от още две събития. През март в Скопие премиерът Борисов и водена от него делегация се поклониха пред паметта на над 11 хиляди и 300 евреи, депортирани от нацистите от земите на днешна Македония. През септември, по време на своето второ посещение в Израел, господин Борисов, заедно с министър-председателя Нетаняху, откриха и паметника близнак на спасението на българските евреи. Историята не може да бъде променена, но в дни като 27 януари особено силно звучат нейните поуки. Наш дълг е да гледаме на тях отговорно и с убеждението, че няма да пестим сили и средства, без оглед на своята политическа принадлежност, за да се борим с действията, последствията от които са трудно преодолими за цели държави и народи. „Споменът не трябва да умира. Той трябва да напомня дори на бъдещите поколения. Затова е важно да се намери такъв подход, който да бъде ефективен и в бъдеще. Той трябва да изразява скръбта от страданието и загубата, да бъде посветен на паметта на жертвите и да предотврати всяка опасност от повторна поява.“ С тези думи през 1996 г. немският президент Роман Херцог обявява 27 януари за „Ден в памет на жертвите на националсоциализма“ в Германия. На 1 ноември 2005 г. датата е официално приета и от Общото събрание на ООН, което със своя резолюция я обявява за Международен ден за възпоменание на Холокоста. Нека да помним, дами и господа! (Ръкопляскания.)

Уважаеми господин Председател, госпожи и господа народни представители! Господин Председател, обръщам се към Вас във връзка с организацията на парламентарния контрол. Зададох въпрос на министър Владислав Горанов какви указания е дал на кметовете на общини в подготовката на бюджета, за да се изпълни желанието на Министерския съвет и посланието на срещата с малките кметове при приемането на бюджети да може в списъка да има средства за тях. и четиридесет и пет населени места чакат отговор. Премиерът, господин Томислав Дончев, господин Горанов, господин Симеонов, в това число и госпожа Менда Стоянова, направиха на 12 ноември 2018 г. среща и обещаха, дадоха послание, че ще има такъв списък в бюджетите. Другата седмица ще приключи приемането на бюджетите и въпросът ще се обезсмисли. Тук, когато задаваме такива въпроси, и Вие сте в актуалността на политическата ситуация, може би трябваше днес господин Горанов да даде отговор: създал ли е организация, дал ли е послание и указание на общините, когато готвят бюджетите, как това да се случи? Искам да Ви помоля до края на парламентарния контрол, ако може, да организирате това – да дойде, да обясни, защото самите кметове на населени места, много от тях се обърнаха към мен, в това число и Сдружението, чакат отговор. Ако – не, замитате едно политическо послание, което виси във въздуха.

Ако това е същият въпрос, който сте задали на министър Горанов, вчера прочетох, че той е поискал на основание чл. 96, ал. 3 от Правилника – отлагане на отговора със което е в реда на Правилника. Продължаваме с парламентарния контрол. Първо, писмените отговори: - заместник министър-председателят по икономическата и демографската политика Марияна Николова отговаря на въпрос от народния представител Теодора Халачева; - от министъра на здравеопазването Кирил Ананиев на въпрос от народния представител Теодора Халачева; - от министъра на регионалното развитие и благоустройството Петя Аврамова на въпрос от народните представители Манол Генов, Любомир Бонев и Георги Йорданов; - от министъра на енергетиката Теменужка Петкова на въпрос от народния представител Иван Генов; Иван Генов; - от заместник министър-председателя Томислав Дончев на въпрос от народните представители Иван Валентинов Иванов и Стоян Мирчев; - от министъра на регионалното развитие и благоустройството Петя Аврамова на въпрос от народния представител Иван Валентинов Иванов; Иванов; - от министъра на труда и социалната политика Бисер Петков на въпрос от народния представител Светла Бъчварова; - от министъра на регионалното развитие и благоустройството Петя Аврамова на въпрос от народния представител Николай Тишев; Тишев; - от министъра на труда и социалната политика Бисер Петков на два въпроса от народния представител Георги Гьоков; - от заместник министър-председателя Томислав Дончев на въпрос от народния представител Георги Гьоков;

Продължаваме с питане от народния представител Георги Гьоков към господин Томислав Дончев – заместник министър председател, относно политиките по отношение на интеграцията на ромите. Имате думата, уважаеми господин Гьоков. Благодаря Ви, господин Председател. Уважаеми господин Председател, уважаеми господин Вицепремиер, уважаеми народни представители! Моето питане към Вас, господин Вицепремиер, е относно политиките на Министерството на труда и социалната политика или въобще на политиките, които се отнасят към интеграцията на ромите. Всъщност Вие като ресорен вицепремиер трябва да отговаряте на този въпрос. Просто оттам насочиха въпроса към Вас, защото той беше към предишния вицепремиер Валери Симеонов, който отговаряше за това, но сега сте Вие според указанията. И не знам защо са Ви изпратили Вас, но аз ще насоча въпроса наистина към проблемите с интеграцията на ромите. Аз имам около 20 и нагоре годишен опит в работата в социалната сфера и често се сблъсквам с проблемите на различните етнически групи, в това число и на ромите. Най-глобалният и важен проблем, който, въпреки влаганите усилия и средства, остава нерешен, е този с тяхното интегриране или по друг начин казано приобщаването им към българското общество и протичащите в него процеси. Всичко това е свързано със сериозни затруднения и е факт, че по-голямата част от ромите нямат желание да се включат в тази интеграция. Например високата степен на неграмотност сред ромите затруднява приобщаването им към всякакъв вид трудова дейност, а това води до по-висока степен на престъпност сред тях. Има създадена ситуация в момента в страната, вследствие на зачестилите криминални инциденти с участието на хора от ромски произход, в това число във Войводиново, в община Марица – област Пловдив, двама братя от ромски произход пребиха в центъра на селото 33-годишен военнослужещ, и другият инцидент на пътя между Сливен и Гурково, където криминално проявен мъж от ромски произход нападна с брадва курсанти от Военното училище. Сигурно не са чрезвичайни тези инциденти, но създават сериозно напрежение в цялата държава, защото сме все пак пред избори и някои се опитват да яхнат тази вълна. Но въпреки това, след тези инциденти все повече българи си задават въпроса: има ли провал в политиката за интеграция на ромите? Какви са причините за изключително слабите и недопустимо негативни резултати в процеса на интеграция на ромите? Дори Ваш колега – вицепремиер в правителството призна, че има проблем в обществото и че тези проблеми в обществото се решават, първо, с често говорене за това. Ето затова е поводът за моето питане – да говорим за това. И второто, което според него е да се казва и то с мерки за интеграция на това население като отговор на въпросите на обществото. В тази връзка моето питане към Вас е: признавате ли провала на интеграцията на ромите и ниската ефективност на прилаганите мерки, залегнали в Националната стратегия на Република България за интегриране на ромите и какви мерки

Уважаеми господин Председателстващ, уважаеми дами и господа народни представители! Уважаеми господин Гьоков, на първо място, ще се опитам да Ви коригирам – политиките по интеграция няма как да бъдат приоритет само на едно министерство, пък било то и Министерството на труда и социалната политика. Това трябва да е хоризонтална задача на целия корпус на държавното управление, защото аз мога да твърдя, че поне половината от ведомствата имат преки ангажименти по отношение на тази тема. Редно е да поставя оценката накрая, но ако трябва да направя кратка оценка в годините назад, откакто темата за интеграция на етническите малцинства е приета като приоритет – това се е случило вероятно повече от две десетилетия, приети са стратегии, писани са планове, разработвани са бюджети, посочвани са отговорни служители, похарчени са пари. Между другото всяка спекулация колко пари точно са похарчени, няма как да Ви доведе до конкретна количествена стойност – бюджетен резултат, по една проста причина – българските администрации нямат право да събират данни по етнически признак. Това може да се случи по време на преброяването. Така че задача на всяка мярка е да помагаме – дали образователният, дали социалният, дали здравословният статус, без да може да държи точна сметка за етническия профил на лицето. Положени са усилия, резултатите са много различни от това, което очаква българското общество. Причините обаче не са на ниво технология. Те са на ниво обща политическа кройка на процеса. Ще обърна внимание на това. Ако говорим за технологията, това, което пише в дебелите книги, интеграционните политики се основават на четири опори и ако няма една от тях – политиката няма как да е устойчива, е точно както масата, ако няма четири крака, тя ще се събори в едната страна. Неслучайно на първо място е образованието. Образованието би решило проблема в дълбочина 10, 15, 20 години. Цитирате неприятни инциденти. Аз мога да твърдя, че, ако лицата, въвлечени в тези инциденти, бяха получили добро, истинско образование навремето, може би тези инциденти нямаше да се случат или поне половината от тях нямаше да се случат. Вероятно сте обърнали внимание, че особено последните две години държавата – не Министерството на образованието – държавата полага извънредни усилия в тази посока, като тук е ангажиран целият апарат, не само на образователни институции, Министерството на образованието, Министерството на труда и социалната политика, социални работници, Министерството на вътрешните работи, близо 12 хиляди от държавната администрация заедно с персонала на редица образователни институции обикалят махалите, използват всички законодателни възможности да направят така, че децата да се върнат обратно в клас. И резултат от това има. Само за последната година са върнати над 17 хиляди деца обратно в клас. Разбира се, от тях някои вторично отпадат – много малък брой, ние полагаме усилия да ги върнем пак обратно. И това не е цялата задача. Те като бъдат върнати в клас не само трябва да останат, но от престоя им в клас да има дългосрочен ефект. Втората опора – това е здравеопазването, което включва и семейно планиране. Знаете, че голяма част от ромите имат нисък здравен статус, семейното планиране също е тема. Тук, ако можем да посочим нещо успешно, случило се в годините назад отвъд всякаква политическа конюнктура, защото колкото си спомням това е модел, създаден преди повече от десетилетия, е фигурата на здравния медиатор. Това безспорно е успешен български патент. Третата опора е интеграцията на пазара на труда. Тук също имаме положителна тенденция. Ако трябва да бъда докрай откровен, както опитвам да съм винаги, това се дължи и на мерките, които са финансирани от Европейския социален фонд, но се дължи и на конюнктурата на пазара на труда, където има недостиг на работна сила. По тази същата причина неща, които преди три или четири години изглеждаха невъзможни и днес имаме много роми, ангажирани в строителството, в земеделието, дори в индустрията. Но до голяма степен това се дължи на глад за работна сила, въпреки това тенденцията е благоприятна. Четвъртата опора – и за мен най-голямата болка и най голямата рана, е жилищната политика. Защото добре знаете, че в годините назад редица неразумни управници са допуснали появата на гета. Гета, нямам предвид квартали, села с някакъв компактен етнически профил, имам предвид събирането на незаконни постройки и това, че имаме незаконни постройки е само началото на проблема. Когато имаш незаконно жилище, ти нямаш план по реда на Закона за устройство на територията, нямаш публична инфраструктура. Когато имаш незаконно жилище, няма как да имаш прокарани ток и вода и абонатът да бъде присъединен законно. И оттук тръгва цял низ от възможни потенциални и често реални нарушения на закона. В много от случаите причината за рециркулиране на негативното поведение – лош социален статус, завишени нива на криминална активност, е именно гетото, което от обитателите му понякога се приема за екстериториална структура, където важат други правила и други закони. Още повече – ако се родиш в гетото, има голям шанс да не можеш да го напуснеш, да останеш там. И истината е, че в годините назад – като говорим годините назад, тук може да кажем поне последните три десетилетия, държавата не намери адекватен механизъм да се справи с този проблем, макар че в Закона за устройство на територията ясно е записано, че незаконна постройка се унищожава, събаря се. Не е просто решението. Никой не иска да предизвика хуманитарна катастрофа, оставяйки, не хиляди, а десетки хиляди души без дом. Наред с това решаването на проблема не може да се отлага безкрайно във времето. Защото именно в гетото се рециклират всички лоши навици и докато не се реши проблемът с гетото, всички останали усилия няма да имат смисъл. Дори и детето да ходи в клас, дори детето да ходи на училище, като се върне обратно в гетото, то попада в една лоша гравитация, която може да му промени поведението в посока, различна от тази, която е получило в клас. Казвах, че технологията е правилна. Тя се базира на всичко използвано от други държави – европейски държави. Има грешка в политиката, повтарям, има грешка в политиката. И най-голямата грешка в политиката е, че исторически темата „интеграция“ е тръгнала без обществен дебат, без обществен консенсус, без опити да бъде убедено цялото българско общество, каква ще е технологията на интеграция, какви усилия трябва да бъдат положени и какво означава това. По тази същата причина темата „интеграция“ виси във въздуха. За голяма част от българските граждани тя се приема като ангажимент само и единствено на елитите

почти еднозначно е казало, че ние не се справяме с интеграцията на ромите в момента. Аз съм съгласен с Вас, че интеграционните мерки са дело на цялата държава. Те са хоризонтални мерки, няма как да говорим, че Министерството на труда и социалната политика ще реши проблемите на ромския етнос. И наистина не е важен въпросът въпросът колко пари са похарчени – аз такъв въпрос съм задал писмено и сега ми беше отговорено, но не съм го прегледал, но е много важно какъв е ефектът от тези похарчени пари и също е много важно какво остава като усещане в обществото за несправедливост. Ето тук идваме на Вашите заключителни думи в предишното Ви изказване за това, че ние политизираме проблема и няма обществен консенсус по него; даваме възможност на определени групи политици да яхват проблема и да градят на негова база политики, които надали ще доведат до по-добро състояние на българското общество. Четирите проблема, които се очертаха, са наистина важни и огромни. Тъй като ми свършва времето, ще се опитам да Ви задам два допълнителни

до оставането на ромските деца в училище? Сега направихме някои промени, които да ги върнат в училище, но да останат в училище, като че ли няма ефект от това, което сме направили до момента?! Другият въпрос е за огромния проблем с незаконното строителство. Има ли виждане правителството относно справянето с този Защото по закона е ясно, събарянето е ясно, само че няма как да стане, защото аз не говоря за тези постройки с найлон закърпени палатки, аз говоря, че има издигнати съвсем сериозни и масивно построени незаконни къщи и там трябва да има някакво решение на законодателя, и то може би по инициатива на правителството, събирате данните и можете да направите анализ къде какво има и как може да бъде преодолян този проблем. Та, имате ли някакво виждане и по този по този въпрос? Ще ми се да говорим за опита на другите държави, за обществения дебат и обществения консенсус, но това е един изключително сериозен и дълъг въпрос, който в рамките на едно питане няма как да приключим. Благодаря Ви и се Благодаря Ви, уважаеми господин Гьоков. Имате думата за отговор, уважаеми господин Вицепремиер. Съгласен съм с господин Гьоков, че по отношение на този изключително тежък проблем не е редно да се правят политически спекулации. Впрочем, това би било ниска или низка технология в политиката, която, както знаем от индустрията, ниските технологии дават продукция с ниска добавена стойност. Чуждият опит и личните ми убеждения показват, че поне по отношение на двете теми – образование и жилищна политика, подходът трябва да се характеризира с абсолютна безкомпромисност използване на целия държавен ресурс, за да бъде помогнато детето да ходи в клас, но в същото време и цялата държавна принуда по отношение на родителите. Същото е с незаконното строителство – проблемът е ясен очевидно. Който твърди обратното, лъже, но няма как да бъде решен за един месец или за два. Защото, пак казвам, става дума за десетки хиляди български граждани.

Аз споменах преди малко, че ние можем да водим разговор на ниво технология. Само че разговорът е хубаво да се води преди това на ниво политика. И когато говоря за политиката, аз абсолютно откровено ще Ви призная, че тя е сбъркана. Тя почива на презумпцията примерно, че малцинството безспорно притежава желание да се интегрира. Това не е вярно! Това не е вярно и да твърдим обратното е лицемерие. В този смисъл тук, освен стимули, трябват и мерки от друг характер. И за мен е абсолютно безспорно, особено когато говорим за приобщаващото образование, че по отношение на родителите, които не пускат децата си в клас, такива мерки трябва да бъдат взети. Има предвидени в законодателството спиране на детски помощи например, очевидно обаче това не е достатъчно. Липсва обществена подкрепа за голяма част от интеграционните политики. Интеграцията не може да бъде налагана, понеже някой министър, група депутати са решили, че това е важно. И тя няма да върви, докато не бъде обществен приоритет. Гражданинът, освен гражданин, освен този, който гласува, е данъкоплатец. Част от мерките се случват с пари от бюджета. Докато нямаме обществен консенсус по темата, нещата ще вървят трудно. И най-вече, исторически грешен интеграционен модел като цяло. На ниво обществена перцепция интеграцията до голяма степен се е случвала като нещо привнесено отвън. Едва ли не ние провеждаме такива политики, защото така иска Европа. Не може да стане така. Ако българските граждани нямат убеждението, че това е важно, че то няма алтернатива, няма как да се случи. И най-тежкото, появата на усещане – правилно или неправилно, че интеграцията предполага специални права на малцинствата, което обрича самата идея за интеграция на политическа и обществена маргинализация. За мен най-силният интеграционен ефект включва както специални мерки, така и следване на едни и същи правила и едни и същи отговорности. Ако допуснем различен набор от отговорности на български граждани, тогава никаква интеграция няма да има. Благодаря Ви, уважаеми господин Вицепремиер. Имате думата за изразяване на отношение към получените отговори, уважаеми господин Гьоков. Благодаря Ви, господин Председател. Уважаеми господин Председател, уважаеми господин Вицепремиер, уважаеми народни представители! Господин Вицепремиер, аз силно се надявам, че Вие не разглеждате моето питане в момента като опит за политизиране на темата с интеграция на на ромския етнос. Мисля, че това питане е съвсем навременно, защото, покрай цитираните от мен инциденти напоследък, обществото сериозно се развълнува по този въпрос и става ясно колкото и да да говорим, че сме направили еди-какво си, че сме похарчили еди-какви си пари, че няма интеграция на този етнос в българското общество, неговата интеграция е трудна и става все по-трудна. Както казахте Вие, жилищата в незаконните гета завземат околните квартали, така е и със сериозната раждаемост – за разлика от другите етноси в България, става много сериозен проблем. Никой в тази държава няма да каже, че има някакъв видим минимален напредък в интеграцията на ромите. Неслучайно в Народното събрание отхвърляме два поредни доклада, доколкото си спомням, но поне последният по изпълнение на Стратегията за ромската интеграция Виждам, че Вие имате сериозно разбиране по въпроса, само че не виждам да имате решение на проблемите. От всичко това, което казахте, аз не останах с впечатление, че, да речем, след моето питане или утре, когато се внесе отново докладът за изпълнение на Стратегията и който предполагам, че ние отново ще отхвърлим, държавата ще има някакви адекватни мерки по този въпрос. ми, проблемът е сериозен. Аз си мисля, че и без моето предупреждение Вие го знаете. За последен път ще кажа, че ако ние продължаваме да го отлагаме във времето, той и сега е почти нерешим, но ще стане изключително нерешим.

Благодаря Ви за участието в контрола днес, господин Вицепремиер. Имате думата, уважаема госпожо Нинова. Уважаеми български граждани, през 2014 г. беше обявен фалитът на Корпоративна търговска банка. През 2017 г. прокурорът Иван Гешев обяви, че в модела „КТБ“ са разкрити връзки на политици, които са получавали нерегламентирано пари по нареждане на Цветан Василев в брой. Веднага написах писмо до Специализираната прокуратура и поискахме имената на тези политици да бъдат обявени публично. Днес сме в края на месец януари 2019 г. и, както сами знаете, нито един политик не е обявен публично и срещу него не е започнало разследване. Но затова пък беше повдигнато обвинение на колегата и журналист Елена Йончева. И се питаме: защо сега, след пет години? Уважаеми българи и колеги, за пет години Елена нито веднъж не е викана, не е разпитвана, не ѝ е дадено право да обясни, да представи документи и доказателства. За пет години никой около разследването „КТБ“ не е чувал за името на Елена Йончева. И естествено стои въпросът: защо сега и на нея се случва това? Защото това е политически процес, а не наказателен. Защото това е репресия заради нейната смелост да изнесе случаите на кражби и корупция в България: на оградата с Турция; „кумгейт“ в Хасково; строителството на пътищата, да си позволи да започне разследване за къщата на един политик в Барселона, както и да го осъди за лъжа. Това е причината Елена днес да е поставена на тази репресия. Естествено, ние всички стоим зад нея – и парламентарната група, и Българската социалистическа партия. Няма да позволим върху нея да се упражнява репресия и натиск. Ще я подкрепим с всички възможности, които имаме като партия и като нейни колеги. Но от днес привличаме и международна подкрепа, като изпращаме писма с пълната информация за случващото се до посолствата на Европейския съюз, до Международната федерация на журналистите, Европейската федерация на журналистите, „Репортери без граници“, които ни отредиха ужасното 111 място по свобода на медиите по време на управлението на Бойко Борисов. Този въпрос, уважаеми българи, не е просто въпросът за защита на Елена. Той е симптоматичен в няколко неща. Корпоративна търговска сливане на власт и пари, на мафия и управление и истинските виновници няма да бъдат разкрити и наказани. Те стоят и сега отзад в това задкулисие и продължават да доразграбват КТБ, за която Вие платихте от джоба си. Второ, това е моделът на прехода, който, за съжаление, продължава и днес, и на който от две години предлагаме да сложим край. Това обаче е е и трети въпрос, не за Елена Йончева, а за държавността, защото грубо потъпква принципа за разделението на властите. Изпълнителната власт използва част от съдебната за политическа репресия. Това са последните опити на една авторитарна власт да използва всички мерки, за да се спаси. Това е образ и на друг елемент на правовата, демократична и конституционна България да се отнеме всяка свобода на словото, на различното мнение, да се накаже този, който критикува и има смелостта на показва корупцията на властта. Това е и тест за съпротивителните сили на нашето общество. Благодаря на Съюза на българските журналисти. Благодарим на всички, и от името на Елена, на „Клъстер за свободно слово“. Благодарим на хилядите хора, които се обадиха на нас и на нея, за да изразят подкрепата си. Вие показахте, че обществото има съпротивителни сили, можем заедно не само да осъдим авторитарния режим на Борисов в България, можем заедно да го отхвърлим. Благодаря Ви.

Господин Председател, обръщам Ви внимание по начина на водене и да Ви призова, дори и в процедура… Към Вас се обръщам, господин Председател, по начина на водене. Дори и в декларация на парламентарна група да Ви помоля да призовавате колегите от тази трибуна, когато се изказват…

Второ, моля да обръщате внимание на изказващите се от тази трибуна да не използват епитети по управлението и да използват

Благодаря, господин Председател. Уважаеми колеги, уважаеми госпожи министри! Уважаеми господин Председател, в момента нарушихте отново за пореден път Правилника в това Народно събрание.

когато се поставя въпрос, касаещ всички български граждани, и Вие му давате възможност тук да излиза на тази трибуна и да се излага, и да казва какво да говори българската опозиция. Това е недопустимо и Ви моля повече да не го правите! Когато говори депутат от парламентарната група, председателят на парламентарната група, има право да говори каквото иска, когато иска и както иска. (Възгласи: „Еее!“ от ГЕРБ.) Не може един народен представител, който даже не е от ръководството на управляващата група, да излиза и да Ви прави забележка. Благодаря Ви, уважаеми господин Свиленски. Да отговоря само на господин Свиленски. Всъщност забележката на господин Иванов беше към мен. Не си позволих да направя нито забележка, нито да се намеся в изказването.

наистина най-настоятелно Ви моля, когато някой се опитва пред обществеността, защото тук, в залата, вътре, в БСП, могат да си говорят каквото си искат, но да казва, че Корнелия Нинова е председател на опозицията,

По начина на водене, господин Председател. Колегите имат право председателят на една парламентарна група може да говори от тази трибуна каквото си иска, и Вие сте длъжен да давате думата да говори каквото си иска. Но нямате право да давате думата на крадците да викат: „Дръжте крадеца!“ (Смях Изчакайте малко. Всъщност за какво наказание?

изказах се и аз. След което излезе господин Гърневски и каза: „Не позволявайте на крадците да викат „Дръжте крадеца!“ От тази трибуна! Моля Ви да му наложите наказание, тъй като аз се разпознавам като един от хората, който говори преди него. И поради тази причина моля да му наложите наказание. Ако не, ще си търся правата в съда, защото господин Гърневски обиди точно трима човека. А на господин Марешки да му кажа, че всички гласувания по бюджети, кадрови в правителството, ги е подкрепял, така че няма как да бъде опозиция в това Народно събрание. (Ръкопляскания

Уважаеми господин Председател, уважаеми министри, уважаеми народни представители! В бележките, които бяха направени от представителите на управляващата партия, пролича един стремеж да бъде ограничено правото на изказване, правото на свобода на мисълта, правото на критика и всички онези права, които българската Конституция предоставя на всички български граждани. Опитът да се ограничи декларация на парламентарната група на БСП в нейното съдържание е погазване на Конституцията, не просто на Правилника на Народното събрание. Това, че колегата от ГЕРБ не знае какво пише в Конституцията, е допустимо. Сигурно не е единственият. Но това, че Вие, който сте на трибуната, не се придържате към Конституцията, вече е отделен въпрос. Считам, че това влиза в разрез с компетенциите, които изпълнявате, и може би при следващи такива случаи ние ще помислим как да постъпим. Благодаря Ви, уважаеми господин Жаблянов. Искам да Ви кажа, че всъщност аз съм този, който в момента води заседанието и преценявам кой и как се е изказал. (Реплика Както виждате, по никакъв начин не ограничих никой от изказващите се, като по този начин съм спазил своите задължения съгласно Правилника да дам възможност на всеки един народен представител да изрази своето мнение. Народните представители, които до този момент изразиха мнение, по никакъв начин не влязоха в разрез със собственото ми разбиране за свобода. Не открих нито в едните, нито в другите, които се изказваха по въпроса, опит за ограничаване. Беше критикувано моето отношение и моята реакция, но това е субективно виждане на изказващите се както отляво, така и вдясно. Мое е правото да преценя кой и доколко е нарушил Правилника и да взема мерки.

Благодаря. Уважаеми господин Председател, Вие като председател на Народното събрание сте тук и чухте много добре какво каза господин Гърневски. Вие следва да спазвате Правилника на Народното събрание, а в чл. 158 от нашия Правилник, който Вие сте приели с Вашите гласове и който има силата на закон, е записано следното: „Забележка се прави от председателя – тоест от Вас – към народен представител, който се е обърнал към свой колега или колеги с оскърбителни думи, жестове или със заплаха“. Уважаеми господин Председател, да наречеш свой колега или свои колеги „крадец“ или „крадци“ какво е според Вас? Кое Вие не забелязахте и не се ли отнася това към оскърбителните думи? Ако „крадец“ не е оскърбителна дума, то какво е оскърбителна дума за Вас? Моля да наложите това дисциплинарно наказание, поне забележка, за да се види, че Народното събрание е институцията, където в крайна сметка би следвало да се спазват законите, а именно Правилникът на Народното събрание. Благодаря Ви. Благодаря Ви, уважаеми господин Попов. Не реагирах веднага след изказването на господин Гърневски, просто защото възприех казаното от него като нещо, което е широко разпространявано и употребявано до този момент. Вие сте го чували в различни медии. Вече обявих, че ще прегледам записа и в контекста на казаното преди господин Гърневски и това, което той е казал, ще взема решение. Искате от мен да вземам прибързани решения по нещо, в което аз лично нямам вътрешна убеденост. от „БСП за България“.) Запазете тишина, моля Ви! Това, което каза господин Гърневски, аз го възприех в момента на казването му като част от това, което виждаме и слушаме всеки ден в някои медии. По начина на водене – имате думата, уважаеми господин Ченчев.

Господин Председател, относно Вашата теза си позволих да взема процедура по начина на водене, а тя беше, че Вие не сте открили нищо в това, което е казано от преждеговорившите, а поводът беше декларацията от името на нашата парламентарна група, която беше прочетена от председателя на парламентарната група. След като е така, защо изобщо Вие дадохте думата за процедура по начина на водене по тази декларация? И тъй като Вие нееднократно, и колегите също, си позволявате да погазвате всякакви принципи на конституционалност и институционалност тук, ще Ви припомня нещо, тъй като тук имаше и сентенции, които се казаха. Ще Ви кажа нещо, което ще разберете много добре, надявам се. Погазвайки правилата по този начин и с това отношение, което демонстрират управляващите, ми се струва, че много скоро ще разберете, че септември ще бъде май за Вас. Благодаря. ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Благодаря, уважаеми господин Ченчев.

Уважаеми господин Председател, уважаеми колеги, уважаеми дами министри! Тези дни бяхме свидетели на грубо погазване на международното право и на опити за вмешателство във вътрешните работи на на суверенни държави. Понеже и преди малко се спомена за погазване на Конституция, за погазване на правила, ние използваме случая да изкажем

Венецуелският народ, като всеки един свободен народ, има свободата и правото сам да избира пътя на своето развитие и своите ръководители. Ние заставаме на страната на венецуелския народ и осъждаме всякакви опити да му се налагат решения, взети от задкулисието или от някакви политически лаборатории. Призоваваме, използвам случая, българския външен министър, министър, както и Народното събрание, да излязат с официална позиция в този смисъл, за да покажем своята съпричастност към демократичните ценности, към конституциите, към правилата. Сегашните лидери на Европейския съюз заеха страхливи, размити, политически „коректни“ позиции, които за пореден път показват, че Съюзът има нужда от голяма промяна, за да може да покаже сила и независимост. Благодаря Благодаря Ви, уважаеми господин Марешки. По начина на водене – господин Гьоков. Господин Иванов след господин Гьоков. Уважаеми господин Председател, с риск малко да наруша Правилника във връзка с това, което каза господин Марешки от името на парламентарна група, си позволявам да поканя всички народни представители

Уважаеми господин Председател, министри, колеги! Процедурата е по начина на водене. Аз смятам, че дебата, който се разгоря, председателят взе много правилна позиция, а именно да се види точно какво и как е казано. Аз искам тук да се обърна към председателя и да обърна внимание върху една стенограма. След случая в Своге, когато загинаха 17 български граждани, една цяла парламентарна група беше наречена „убийци“. Тогава нямаше никакво

В изказването на моя колега Гърневски никой не беше посочен поименно, както и съответно колегата, който се изказа. Господин Председател, Вие постъпихте много разумно и предлагам, когато вземете Вашето мъдро решение на Председателски съвет,

Господин Председател, уважаеми колеги! „Този път, както и друг път съм казвал, няма да се размине така – ще прегледам стенограмата и ще реша.“ Господин Гърневски конкретно каза: „Колеги, изказващи се от тази трибуна преди мен“. Аз казах, че се разпознах като един от колегите, които са се изказали от тази трибуна преди него и се чувствам оскърбен и обиден. В Правилника пише: „Когато има оскърбление към колеги“… Ето, аз се чувствам и оскърбен, и обиден, и унижен. Господин Гърневски, ако твърдите, че съм крадец, елате и го кажете още веднъж в тази зала, като кажете и моето име. Недейте да клатите глава! Елате се извинете!

в… ГЕОРГИ СВИЛЕНСКИ: В Народното събрание това е обидна и оскърбителна дума. Ако при Вас това не е обида, а е някаква дума за възхвала,

Вече обявих решението си. Ще продължим с парламентарния контрол. Госпожа Екатерина Захариева – заместник министър-председател по правосъдната реформа и министър на външните работи ще отговори на един въпрос от народния представител Кристиан Вигенин относно съкращаване на щата и размера на възнагражденията на служителите в Министерството на външните работи. Имате думата, уважаеми господин Вигенин. Благодаря, господин Председател. Уважаема госпожо Вицепремиер, уважаема госпожо Министър, уважаеми колеги народни представители! През месец декември миналата година вицепремиерът Томислав Дончев поиска всеки министър да представи план за съкращение на администрацията в съответното министерство. На първото заседание на Министерския съвет за тази година премиерът Борисов припомни на министрите, че има план за оптимизация на щата, който всеки трябва да изпълни.

като усилията тази тенденция да бъде пречупена с бюджета за 2014 г. по-късно бяха изоставени. В тази връзка бих желал да Ви попитам, госпожо Вицепремиер, планирате ли съкращения в щата на Министерството на външните работи и ако да, с колко бройки, респективно с какъв процент от общия брой служители? Колко са служителите в пенсионна възраст, които все още работят в Министерството на външните работи, и планирате ли тяхното пенсиониране в отговор на настояването на премиера Борисов и вицепремиера Дончев? Имате ли намерение да осигурите догонващ ръст на възнагражденията в Министерството на външните работи, което има пряка връзка както с мотивацията на служителите, така и със способността на Министерството да привлича подготвени млади кадри? Благодаря. ПРЕДСЕДАТЕЛ ВЕСЕЛИН МАРЕШКИ: Благодаря Ви, господин Вигенин. Уважаема госпожо Министър, имате право на отговор. Уважаеми господин Председател, госпожо Министър, господин Вигенин, дами и господа народни представители! Министерството на външните работи в отговор на писмото на вицепремиера Дончев предложи съкращаване с 36 щатни бройки. Това са тези бройки, които бяха отпуснати в допълнение на Министерството, във връзка с изпълнение на

от тях. В Министерството ще бъдат съкратени и още две бройки поради прехвърляне на дейността по удостоверяване с апостил на документи, издадени от общинските администрации към областните администрации – всъщност две бройки се прехвърлят към съответните областни администрации.

Не предлагаме да бъдат извършвани допълнителни съкращения извън споменатите 38, който бяха отпуснати за изпълнение на функциите по Председателството. По отношение на служителите в пенсионна възраст за отчетената 2018 г. – техният брой е 27. Служителите, придобили право на пенсия в началото на 2019 г., са 10. За всички тях е предвидена законова възможност да бъдат пенсионирани както по собствено желание, така и по преценка на работодателя.

Съгласна съм изцяло с Вас, че качеството и мотивацията на българската дипломация е изключително важна за изпълнение на служебните задължения. Съгласна съм с Вас, че заплатите са малко под средата в сравнение с другите министерства. Ние полагаме усилия това да бъде наваксано.

2019 г. знаете, че правителството взе решение също за увеличение и е осигурено финансиране с някъде около 2 млн. 400 хил. лв. повече във Фонд „Работна заплата“, така че увеличението и индексирането да бъде средно с 10%, както е по правилата – в зависимост от оценките, които получават конкретните служители. служители. Мисля, че бях достатъчно конкретна. Считам, че няма как да предложим повече бройки, тъй като знаете, че се налага увеличение, на посолството в Лондон. Получавали сме също основателни молби и запитвания, например за разкриване на консулство в Барселона. Мисля, че в нашия план трябва да се включи и следващата седмица ще бъде одобрено в Министерския съвет разкриване на консулство в Единбург – изключително важно предвид Брекзит.

имате право на реплика. България): Господин Председател, уважаема госпожо Вицепремиер, колеги! Аз се радвам, че не се планират допълнителни съкращения в щата. Мисля, че подходът е разумен, тъй като след съкращенията от 2010 г. Министерството функционира на своя минимум. Бих искал да задам два допълнителни въпроса. Преди това един коментар. Възнагражденията се увеличават съобразно общите проценти, които са предвидени за държавната администрация, но по този начин всъщност се увеличава ножицата между Министерството на външните работи и други министерства. Най-високи са заплатите в Министерството на финансите. Някои ще кажат – разбираемо е, пък и те правят бюджета в края на краищата.

Когато увеличението е процентно за всички, всъщност в абсолютна стойност тези разлики се увеличават. Според мен трябва да се направи няколкогодишен план. Моля това да бъде променено, така че заплатите в МВнР да изпреварват средното увеличение в държавната администрация. Уточняващият ми въпрос: първо, конкретно имате ли намерение все пак да подходите така, както препоръчваше премиерът Дончев по отношение на служителите, които вече са на пенсионна възраст – тяхното оставане при някои много ценни кадри има смисъл, но все пак не може до безкрайност да се работи? Ние в момента имаме посланици, които отдавна са надхвърлили тази възраст. Смятате ли да чакате края на техните мандати, за да получат съответното право на пенсия, или ще подходите, намалявайки техния срок на мандата, отваряйки възможност за млади хора да влязат в администрацията? Второ, един по-важен въпрос: по-важен въпрос: продължава ли – бих я нарекъл – унизителната практика служителите на Министерството на външните работи, когато получат задграничен мандат, да бъдат преназначавани с с възнаграждение, което е значително по-ниско от това, което са получавали в Централното управление? Догонващият или допълващият размер на възнаграждението от командировъчни не може да бъде обяснение за тази практика, която е наложена доста преди това във времето, но тя не може да компенсира проблема, че в края на кариерата си дипломати, особено някои от тях, които по-често са били на задгранични мандати, в края на краищата се пенсионират със значително по-ниски пенсии. Това според мен е унизително за самите дипломати след всичко, което са свършили. Бих Ви помолил, ако тази практика все още продължава, може би не изведнъж, но постепенно в рамките на година, две, три

Уважаеми господин Вигенин, абсолютно съм съгласна с Вас, че колкото и опит да има един човек, той наистина трябва да се ползва, но в крайна сметка не може до

например, които се връщат и те са почти на 70 години. Разбира се, целта е да се обновява дипломатическата служба. Неслучайно в предложенията при ротацията съм се стремила да

за съжаление, на експертиза на по-млади хора в дадената област. Знаете, Вие сте бил министър, че има държави и региони, в които наистина експертизата на по-младите хора все още не е достатъчно развита и налична. Така че се извършва преценка. Да, призивът на вицепремиера Дончев, прав е, наистина трябва да се подходи по-координирано, по-координирано, трябва да се започне изграждането и да се освободят тези бройки за младите хора, още повече когато някои от тях са навършили пенсионна възраст преди доста години, тоест не е на първия ден след навършването на пенсионната им възраст. По отношение на втория въпрос. Да, продължава практиката да се преназначават от постоянния щат, така да се каже,

дипломат е бил директор например и заминава някъде на мандат за посланик, няма как да запазим същата заплата, каквато е получавал като директор, защото това означава да плащаме две заплати за директор плюс парите за командировъчни, които също идват от парите за данъци на нашите граждани. Направихме преглед, преглед, по моя инициатива поръчах преглед на практиката на другите държави по отношение на парите за командировка, тоест как се плащат възнагражденията

информация от другите държави. Практиката е различна. Нямам данни за всички държави, но по Ваше желание мога да Ви представя анализа. Искам да Ви информирам, че – истината е, че в Министерството мнението на самите дипломати Има такива, които считат, че те трябва да влязат като основно възнаграждение, има и такива, които са категорично против, защото поради различни причини – мисля, че времето ми свърши, за да ги изброявам. Разбира се, всичко е въпрос и на бюджетни възможности. не забравяме, че парите все пак, казах, идват от българския данъкоплатец и няма как да поддържаме за всяка една от позициите по две еднакви заплати. Съгласна съм обаче с Вас, че това се отразява на пенсиите пенсиите на дългогодишни дипломати. Така или иначе идеята, целта и стремежът ми е тези, които преназначавам, да не са на минималните, да са над минималните заплати. Наистина през последните години има увеличение, преназначавайки външния щат, така да се каже, на Министерството. Благодаря Ви, уважаема госпожо Захариева. Въпросите към Вас приключиха. Уважаеми колеги, искам да Ви информирам, че по повод Международния ден в памет на жертвите на Холокоста – 27 януари, в Северното фоайе ще бъде представена изложба „Ние помним“, която е в рамките на световната кампания. Всички народни представители са поканени да присъстват на откриването. Давам 20 минути почивка.